Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stavom 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja Zapisnika utvrđivanja dnevnog reda postoje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno ukupno 133 narodnih poslanika i da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stava 5. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, svoje pitanje upućujem premijeru Aleksandru Vučiću koji je juče na konferenciji za štampu određene grupe ljudi koji iz Beograda deluju protiv režima Mila Đukanovića u Crnoj Gori koje subverzivno deluju nazvao kriminalnim grupama. Kako je mogao sve nas koji subverzivno delujemo protiv režima Mila Đukanovića nazvati – kriminalnim grupama? Mi radikali subverzivno delujemo protiv režima Mila Đukanovića otkad je on falsifikovanjem rezultata referenduma ocepio po volji zapadnih sila Crnu Goru od zajedničke države sa Srbijom.Ja sam iz Haškog tribunala organizovao, rukovodio projektom kojim smo dokazali na 700 strana sve kriminalne afere Mila Đukanovića i njegovih pajtosa, uključujući i Branu Mićunovića koji je zapravo pravi gospodar Crne Gore, a ne Milo Đukanović.Ovo je objavljeno u mojoj knjizi „Milo Đukanović novi Skender-beg Crnojević“. Nekoliko stotina smo poslali u stranku u Crnoj Gori da distribuira kroz narod, međutim Milova policija je preko svojih ljudi infiltriranih u našu stranku skoro celi taj tiraž protivpravno zaplenila zapravo on je nestao, uništen bez ikakvih papira.Sada je u Crnoj Gori uhapšena članica naše stranke ovde je njena pristupnica Branka Milić, građevinski tehničar iz Novog Sada, navršila pre nedelju dana 61. godinu života. Doduše, mlađa je od mene, dakle, ali jel od nje očekujete da bude diverzant, da bude komandos i da juriša tamo da sruši Mila?Znate li zašto je uhapšena? Zato što je crnogorska policija veštački montirala grupu na čije je čelo stavila generala Dikovića smrtno bolesnog Dikića, smrtno bolesnog generala Dikića i zatekla se tamo Branka Milić, istaknuti član SRS i rekla pred nekim ljudima da je Milo Đukanović jedan od najvećih izdajnika srpskog naroda, neko dojavio policiji i evo je sad u grupi od 16 terorista. I umesto da režim u Beogradu osudi sve ovo što radi Milo Đukanović zapravo režim u Beogradu pokušava na izvestan način da ga zaštiti.Dame narodni poslanici, pored ove knjige ja sam pre više godina, skoro 15 godina bio predsednik Administrativnog odbora oba doma Savezne skupštine koji je istraživao činjenice i okolnosti ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. Mi smo došli do konkretnih rezultata i ustanovili da je Ivan Belić plaćeni ubica iz Crne Gore blizak Milu Đukanoviću i Brani Mićunoviću lično ubio Pavla Bulatovića. I kad smo podneli ovaj izveštaj znao sam ja za jadac, znao sam kako će Đinđić reagovati, zato sam odmah podelio svim novinskim redakcijama stenograme. Pa sam objavio u časopisu „Srpska slobodarska misao“ celi stenogram, pa onda u ovoj knjizi ubistvo ministra odbrane Pavla Bulatovića sve stenograme i one sa zasedanja Savezne skupštine i šta se desilo? Naš izveštaj je prihvaćen u Veću republika, a onda je Milo Đukanović sa Zoranom Đinđićem dogovorio da se to ne prihvata u Vveću građana. Tako je da je u „Službenom listu“ SRJ objavljena samo objavljena samo odluka o prihvatanju izveštaja u Veću republika.Pošto su zapravo dva odbora bila samostalna, jedina spona među njima sam bio ja kao predsednik, sama činjenica

iz Crne Gore u Srbiji, naravno i klanovi iz Srbije i da režim javno obelodani šta sve zna o Milu Đukanoviću i njegovoj mafiji. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, drage kolege narodni poslanici, moje pitanje je konkretno za ministra zdravlja gospodina Lončara, a vezano je za događanja koja su usledila nakon tragične smrti dečaka u bolnici u Loznici, odnosno smene direktora 12 zdravstvenih centara u Srbiji koja je usledila nakon toga.Iz sredstava javnog informisanja mogli smo se uputiti da je Ministarstvo zdravlja formiralo komisiju koju su činila četiri državna sekretara i četiri direktora bolnica iz Srbije, odnosno kliničko-bolničkih centara i da je ta komisija obišla bolnice širom Srbije da su napravljeni zapisnici da na osnovu tih zapisnika izvršena smena, još jednom da ponovim 12 direktora, odnosno zdravstvenih centara u Srbiji.Mene konkretno interesuje smena direktora Zdravstvenog centra u Aranđelovcu, doktora Gorana Blagojevića, interesuje me jer je doktor Goran Blagojević ugledan hirurg i postao je direktor Zdravstvenog centra u Aranđelovcu 1. marta 2013. godine. Kada je postao direktor Zdravstvenog centra nasledio je dug bolnice od nekih milion evra i totalno blokirane sve račune tada Zdravstvenog centra u Aranđelovcu.Danas posle tri godine je potpuno drugačija situacija, Zdravstveni centar uz pomoć lokalne samouprave i uopšte čitavog tog dela Šumadije funkcioniše dobro, ali nažalost videli smo iz sredstava javnog informisanja da je Aranđelovac bio na prvom mestu kada je objavljena smena svih direktora.Ono što sam uspeo da dobijem kao informaciju jeste da je ta komisija koja je bila sat i po vremena u kontroli u bolnici u Aranđelovcu našla određene nepravilnosti pre svega iz, kako su mi rekli, higijene i evidencije o pacijentima. Ja zbog javnosti pre svega i Šumadije i zbog ovde narodnih poslanika moram da kažem da je kada je doktor Goran Blagojević postao direktor 1. marta 2013. godine nasledio je 22 tzv. spremačice, ili pomoćnog radnika, a danas nakon tri godine i nešto zbog prirodnog odliva ljudi u penzije su to pre svega radnice koje su pred penzijom, on ima samo 12 spremačica koje čiste 5,5 hiljada kvadrata u bolnici u Aranđelovcu.I sada pitam se i sam, a pitam sve kolege narodne poslanike da li 12 pomoćnih radnika može da opslužuje a zbog upravo kontrole prijema u javnom sektoru, uredba o zabrani prijema nije moglo da se primi više zaposlenih upravo kao pomoćnih radnika?Ono što me najviše boli kao narodnog poslanika koji dolazi iz Šumadije, koji dolazi iz Topole, koju pokriva zdravstveni centar iz Aranđelovca, jeste jedna informacija koja se, takođe, nezvanično pojavila pre svega u sredstvima javnog informisanja kod nas u Šumadiji, a to je da će doktora Gorana Blagojevića na mestu direktora zameniti supruga direktora koji je smenjen 2013. godine 1. marta, upravo zbog ogromnih dugovanja, još jednom da ponovim, koja su bila preko milion evra, i gde je bolnica bila totalno u blokadi. Da li je moguće, zato pitam ministra zdravlja gospodina Lončara, da se sada njegova supruga postavlja za v.d. direktora zdravstvenog centra?Zdravstveni centar u Aranđelovcu i dr Goran Blagojević su mnogo toga dobroga za sve građane Šumadije uradili u prethodne tri godine, i ovo posebno hoću da napomenem, moderan centar za laparaskopiju, veliki broj uglednih hirurga koji su dolazili pre svega iz bolničkih centara iz Beograda da operišu u samom Aranđelovcu i približavanje pacijentima iz Šumadije da ne moraju da se transportuju u Beograd i druge kliničke centre, već da doktori dolaze u Aranđelovac, očigledno nisu pomogli da se jedna ovakva ishitrena odluka donese. Ja još jednom molim i apelujem i na Ministarstvo zdravlja i na ministra Lončara da se ova odluka preispita i da se ovakve ishitrene odluke, jeste bio povod tragično dešavanje u bolnici u Loznici, ali da se ovakve ishitrene odluke ne donose i da se svim pacijentima u Šumadiji ne napravi još veća šteta. Hvala.

moje pitanje je baš jednostavno – šta je spoljna politika Srbije? Možda deluje suviše banalno ovo pitanje, ali pokušaću da objasnim zašto ga postavljam.Nedavno je u dokumentu visoke predstavnice EU Federike Mogerini u Izveštaju o napretku Srbije rečeno da će EU i dalje pozivati Srbiju da se postepeno usaglasi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU u skladu sa okvirom za pregovore EU o članstvu sa Srbijom, znači, još jednom, da će pozivati Srbiju da postepeno uskladi spoljnu politiku. Na to je ministar, ako zaboravimo ono što je pokušao da bude šaljivdžija, odgovorio ozbiljno da Srbija ima nezavisnu spoljnu politiku i da će tek kada bude članica EU moći da se govori o tome da je utvrđena zajednička spoljna politika.Mislim da je sada moje pitanje mnogo jasnije, ako nije, pokušaću još malo da ga pojasnim. Ministar govori o tome da će Srbija i EU utvrđivati zajedničku spoljnu politiku. Ja ne znam kako to ministar spoljnih poslova zamišlja, da će EU da menja svoju spoljnu politiku kada bude pregovarala sa Srbijom? Kako da vam kažem, to je totalno promašena tema. Ono što je politika ove Vlade, koju smo čuli od premijera, je da planira da ova Vlada do 2019. godine uskladi svoju politiku sa politikom EU i ispuni sve zahteve iz pregovaračkog procesa. Ne pregovaramo mi sa EU o menjanju politike EU, nego prilagođavamo svoju politiku, svoje institucije EU da bi postali članovi EU.Mi smo kao država izrazili želju da postanemo članovi EU. Da bi to mogli da postanemo, moramo da ispunimo uslove te EU. Niko nas ne tera, ali očekivanja Ministarstva spoljnih poslova da će EU da menja svoju politiku zarad Srbije, i da mi utvrđujemo zajedničku spoljnu politiku sa EU je totalno, hajde da ne upotrebim neku tešku reč, nije mi namera nikoga da vređam. Zato je moje pitanje i bilo prilično jednostavno – šta radi Ministarstvo spoljnih poslova? Kakva je spoljna politika ove zemlje? Ako je premijer rekao jedno, kako Ministarstvo spoljnih poslova misli da utvrđuje zajedničku politiku sa EU?Naravno, ministar je pokušao da bude šaljivdžija, pa je rekao da ga ne interesuje taj uvijeni diplomatski jezik, da je on vrlo dobro razumeo da se tu u stvari misli o sankcijama Rusiji. Okej, ja bih voleo da imamo ministra inostranih poslova koji koristi diplomatski jezik. Nažalost, nemamo, imamo ministra koji više voli da peva, ali dobro, tako smo izabrali.Ali, onda, s tim u vezi imam još jedno pitanje za ministra spoljnih poslova. Naime, da li Ministarstvo spoljnih poslova i ministar spoljnih poslova priznaju teritorijalni integritet Ukrajine? Da vas podsetim, predsednik Vlade je više puta izjavo da Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine. Ministar spoljnih poslova to nije nikada rekao, niti Ministarstvo, pa me opet interesuje šta je spoljna politika ove zemlje? Imamo li dve? Imamo jednu koju sprovodi predsednik Vlade i drugu koju sprovodi ministar spoljnih poslova, ili ministar spoljnih poslova priznaje aneksiju Krima od strane Rusije, pa smo onda neutralni? Jedni priznaju teritorijalni integritet Ukrajine, drugi priznaju aneksiju od strane Rusije i onda smo mi kao neutralni. Bojim se da to nije dobar put i da to nije spoljna politika jedne ozbiljne zemlje. Hvala. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje premijeru Vlade Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, a pitanje zašto je Vlada Republike Srbije i zašto je on odustao od svoje politike upravljanja migrantskom krizom u Republici Srbiji?Naime, juče je država ukinula info-centar za azil koji se nalazio u centru Beograda. Info-centar za azil je osnovan 2015. godine kada se veći broj izbeglica pojavio u centru Beograda i nalazi se do dana današnjeg. Tada se Vlada Republike Srbije na svom sajtu prilikom otvaranja tog info-centra hvalila kako je to najbolji način da se država suočava i suoči sa migrantskom krizom.Juče je taj info-centar ukinut i na taj način je država odlučila da migrante, izbeglice koji se nalaze u centru Beograda, prepusti isključivo krijumčarima da oni sa njima dalje rešavaju njihovu sudbinu i njihov put.Ovaj put.Ovaj info-centar je imao 37 volontera i zaposlenih prevodioca koji su prevodili na persijski, arapski i urdu jezik i imao je poverenja kod izbeglica i migranata koji se nalaze u parku kod železničke stanice. Taj info-centar je prikupljao informacije i sve informacije koje su bile važne za bezbednost građana Beograda i za bezbednost Republike Srbije delio sa BIA i policijom. Policija Policija i bezbednosne službe su na osnovu tih informacija reagovale i sprečavale činjenje krivičnih dela i onih koje se odnose na krijumčarenje i eventualnih krivičnih dela koje bi počinio neko iz zajednice migranata i izbeglica.Dakle, sada se taj centar ukida po nečijoj odluci. Predstavnici SNS su se juče branili time da su dobili od viših organa takvu naredbu. Ja postavljam pitanje – da li je Vlada Republike Srbije donela tu odluku na nekom zvaničnom sastanku ili je neko možda iz Grada Beograda doneo takvu odluku i naredio drugim državnim organima da je sprovedu?Mislim da bi građani trebalo da znaju koliko je teška situacija sa kojom se suočavamo ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji, i koliko je teška situacija i koliko su velike žrtve koje podnose ljudi koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju.Od početka migrantske krize na tlu Evrope nestalo je 10.000 dece. Oni su razdvojeni od svojih roditelja u međuvremenu i nemaju više kontakt niti postoje podaci gde se oni nalaze. Ovaj info-centar je uspeo da spreči, daću vam samo dva primera, situaciju u kojoj je dvoje dece od sedam i osam godina, nalazili su se u parku kod železničke stanice potpuno sami na meti krijumčara. Info-centar je uspeo da stupi u kontakt sa njima, da napravi pretragu preko svog tima u Preševu i da utvrdi gde se nalaze roditelji te dece, oni su ostali u Preševu, i da ih ponovo spoji, ne bi li oni svoj put nastavili dalje zajedno.Pre izvesnog vremena došla je grupa od 13 maloletnika, koja je tražila da im pomognu iz info centra da pronađu ženu koja im je prethodnog dana uzela otiske prstiju i rekla im – ako date otiske prstiju, mi ćemo vas prevesti u Nemačku bezbedno. Kontaktirane su bezbednosne službe.Ono što je bila pretpostavka i osnovana sumnja da se uzimaju otisci prstiju neovlašćeno izbeglicama, zato da bi se uzeo DNK-a i da bi se uporedila njihova mogućnost za doniranje, odnosno davanje organa onima koji u Evropi te organe traže. Dakle, ta akcija i sprečavanje toga je inicirana od strane infocentra.Ne mogu da razumem da država seče sama svoju ruku, a koja joj omogućava da kontroliše situaciju sa migrantima u gradu Beogradu, koja ukida jednu službu koja sve migrante upućuje, prevozi i tera u smeštajne kapacitete koje je organizovala Republika Srbija, na primer u Krnjači. Posledica ovoga je da ćemo imati više migranata u parku kod Železničke stanice u Beogradu i da će bezbednost građana Beograda biti mnogo više ugrožena, nego što je bila do sada. Hvala.

Da li znate da je većinski vlasnik AIK banke a.d. gospodin Miodrag Kostić i njegove firme u nastojanju da postane stopostotni vlasnik ove banke, i to naravno kupujući akcije malih akcionara znatno ispod knjigovodstvene vrednosti, odnosno po ceni od 1.800 dinara, umesto po ceni od 5.555 dinara?U jednom momentu, Privredni sud u Beogradu je zaustavio ovu kupovinu akcija malih akcionara po ovako ponižavajućoj ceni. Međutim, ta nastojanja su i dalje u toku.Kako

utvrđuju cene dva do tri puta niže od tržišne i na taj način omogućavaju uglavnom tajkunima da dođu do akcija.Na isti način je, je, molim gospodina ministra da proveri, i EPS, državno preduzeće, prodao svoje akcije u AIK banci, i to 316.927 običnih akcija po ceni od 1.740 dinara i prodajom 145.588 prioritetnih akcija po ceni od 954 dinara, što je suprotno odluci Vlade Srbije da državna preduzeća prodaju svoje akcije, prodalo vrednost akcija za šest miliona, a vrednost tih akcija je 20 miliona evra. Da li će neko od rukovodstva EPS-a odgovarati za tu štetu nanetu državnom preduzeću?Drugo pitanje je takođe vezano za bankarstvo. Prošlo je četiri godine od likvidacije i gašenje Agrobanke. Privatna imovina akcionara ove banke je prelivena u džepove tajkuna bliskih vlasti i tada, verovatno, pojedinih političara. Kada će se vratiti imovina akcionarima Agrobanke i kada će oni biti obeštećeni?Treće pitanje je upućeno takođe ministru finansija. Danas počinje sledeća runda pregovora sa MMF-om i jedna od tema biće i jedina biće i jedina srpska domaća banka – banka Poštanska štedionica. Naravno, njena finansijska konsolidacija do kraja godine treba da usledi. Najstarija banka koja trenutno ima 114 ekspozitura, dva miliona klijenata i 1.500 zaposlenih posle preuzimanja i klijenata i depozita propalih domaćih banaka - Privredne banke Beograd, Agrobanke, Univerzal banke, Razvojne banke Vojvodine, naravno da je opterećena i da joj je kapitalna adekvatnost znatno ispod dozvoljene. U ovom momentu nema formalnih razloga za privatizaciju, ali postavljam pitanje – da li će država i ovoga puta, iz budžeta Republike Srbije, parama poreskih obveznika, konsolidovati ovu banku i na taj način je pripremiti za privatizaciju?Četvrto pitanje namenjeno je ministru privrede, gospodinu Kneževiću, do kada mislimo da izdvajanjem subvencije iz budžeta Republike Srbije i davanjem istih stranim kompanijama znatno otežavamo poslovanje domaćim kompanijama i da li je istina da će se iz budžeta izdvojiti 4,4 miliona evra i dati britanskoj IT kompaniji „Endava“, naravno, uz tvrdnju da će stvoriti preko 300 radnih mesta i isto toliko uposliti radnika? Po mišljenju domaćeg IT sektora, uglavnom će se domaći IT stručnjaci, koji su inače deficitarni kod nas, samo preliti u strane kompanije koje će biti nelojalna konkurencija domaćim kompanijama i na taj način ćemo znatno oštetiti domaći IT sektor. Hvala. Arsić** Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, nekoliko pitanja za različite ministre u Vladi Republike Srbije.Počevši Srbije.Počevši od predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, koga bih želeo da pitam – zašto je sebi dozvolio takav odnos u podređenom i ponižavajućem položaju u odnosu na predsednika Vlade Albanije Edija Ramu, koji se direktno, prilikom boravka u Beogradu, založio za stvaranje i priznanje i priznanje tzv. nezavisnog Kosova od strane države Srbije? Da li bi to ijedna druga nezavisna država sebi dozvolila da u diplomatskoj poseti ima predstavnika druge države koji negira njenu celinu, celinu, odnosno teritorijalni suverinitet i integritet? Kako bi bilo da je predsednik Vlade Srbije u poseti Albaniji zatražio da Skadar, kao drevni srpski grad, bude vraćen u okrilje Srbije ili srpske države?Drugo pitanje se tiče već pomenute tematike Crne Gore i zašto se predsednik Vlade Republike Srbije stavlja na stranu montiranih priča vladajućeg režima u Crnoj Gori, a ne štiti interese državljana Srbije koji su uhapšeni u Crnoj Gori? Gori? Zašto se sve vreme priča u interesu zvaničnih priča crnogorskog režima, a ne da se progovori o izbornim krađama u Crnoj Gori ili maltretiranju svega što je srpsko u Crnoj Gori? Mislim da bi to bila mnogo značajnija tema o kojoj bi predsednik Vlade Srbije trebao da se bavi.Takođe, želimo da znamo imena špijuna koji su otkriveni u Srbiji, inače će sve ovo što radi Biro za koordinaciju službi bezbednosti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je pre pet godina rekao da više neće biti na čelu tog Biroa, zapravo doživeti kao novi rijaliti šou. Ako je zaista bilo hapšenja, hajde da čujemo koji su ljudi uhapšeni u vezi sa crnogorskim slučajem, ko je uhapšen od agenata sa zapada i istoka, ko u Upravi kriminalističke policije radi za strane ambasade, itd. Dajte imena, inače je to novi rijaliti šou Aleksandra Vučića.Za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije pitanje – da li je moguće da od 61 formirane grupe prijateljstva, poslaničkih grupa prijateljstva u Skupštini Srbije, opozicija ne može da dobije dobije nijedno predsedničko mesto, a to se konkretno odnosi na poslaničku grupu Dveri? Zar nije bilo logično da imamo neku ravnopravnu zastupljenost prema snazi u parlamentu i u predsedničkim mestima u ovim poslaničkim grupama prijateljstva?Takođe, želim da postavim pitanje u ime akcionara Agrobanke, četiri godine posle, da li možemo da znamo šta je sudbina Agrobanke i svih njenih akcionara? U njihovom saopštenju se jasno kaže da se privatna imovina akcionara Agrobanke prelila u džepove političkih partija i njima bliskih tajkuna, a ono što je preostalo sumnjivim zakonom preneto je u Poštansku štedionicu ili se razvlači krajnje sumnjivi stečajni postupak. Za sve navedeno nema odgovornih među predstavnicima države u Upravnom odboru Agrobanke, u NBS, Agenciji za osiguranje depozita, Ministarstvu finansija tj. kod svih onih koji su bili zaduženi za rad i kontrolu njenog razvoja i poslovanja.Izuzetno važno obaveštenje koje mi je potrebno jeste upravo od ministara finansija, privrede i pravde o statusu svih srpskih, domaćih, nacionalnih banaka koje su uništene od 5. oktobra do danas, od Beobanke, Investbanke, Jugobanke, do Agrobanke, Privredne banke, Univerzal banke, Srpske banke. Znači, hoćemo da čujemo šta je sa srpskim bankama koje je neko namerno uništio da bi danas strane banke vladale našim tržištem. Te naše domaće banke još uvek postoje, da vidimo na koji način postoje, koja je njihova sudbina i njihov trenutni status.Ministru privrede veoma važno pitanje o nečemu o čemu je Srpski pokret Dveri govorio godinama unazad, a to je višegodišnja korupcija i kriminal u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i nenamensko trošenje novčanih sredstava građana Republike Srbije, a sve to je sada dokazano informacijom DRI koja tvrdi da je u periodu od 2008.-2014. godine nenamenski potrošeno neverovatnih skoro šest milijardi dinara ili oko 59 milijardi evra. Dakle, duplo više nego što je spoljni dug Srbije, neko je nenamenski potrošio u prethodnih šest godina. Podnete su 1364 krivične i prekršajne prijave, čiji epilog ne znamo, pa nas interesuje epilog tih krivičnih i prekršajnih prijava i da li su one slučajno zastarele.Dakle, me izuzetno zanima da li je tačna informacija da je predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, u svoj tim saveznika pridodao izvesnog Zakarija Herisa, koji će u Vladi Republike Srbije biti zadužen za specijalne projekte, koji je ranije radio u Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Bosni i Hercegovini? Dakle, Montgomera i Tonija Blera, da li smo dobili još jednog američkog savetnika u Vladi Republike Srbije? Hvala.

želim da se na početku zahvalim Ministarstvu zdravlja na jednom zaista korektnom radu i suradnji sa gradom Novim Pazarom i to je zaista rezultiralo značajnim projektima

preko osnivanja Zavoda za javno zdravlje, kojim je ponovo Novom Pazaru vraćen status koji je i ranije imao i kojim se iz Novog Pazara vodi računa o javnom zdravlju u Novom Pazaru, Tutinu i regiji oko ovih centara.No, želim da ovom prilikom pozovem ministra zdravlja da nastavimo ovu saradnju i što prije realizujemo projekat angio-sale, nesporno je da je ona neophodna i što hitnija ovom kraju i to je zaključak koji smo imali u svim razgovorima sa ovim ministarstvom. Znam da su oni ozbiljno ušli u projekat ove realizacije, ali još jednom ovom prilikom želim da ih pozovem da što pre realizujemo i instaliramo angio-salu u Novom Pazaru, kako bi i ovaj kraj Srbije bio pokriven sa tim načinom lečenja ljudi koji imaju kardiovaskularnu bolest kolega je pominjao da nakon ovog nemilog događaja su smenjeni određeni direktori. Ja verujem da je kolega Jovanović upoznat i verujem na reč da je bilo reči o kvalitetnom kadru. Slično se desilo i u Priboju gde je jedan sjajan lekar neurolog Jasminko Toskić, smenjen i mislim da trebamo voditi računa o kadrovima koji zaista bi trebalo da se sačuvaju u našem zdravstvenom sistemu.Naravno da je potez ministarstva dobar. Kontrola, bolja kontrola rada bolnica na terenu je svakako dobra stvar i želim da to što su smenjeni određeni direktori nije strašno. Mi se zalažemo za principe smenjivosti i želim da pozovem Ministarstvo zdravlja da, kao i u prošlom mandatu, nastavimo da, pre svega, zakonskim rešenjima, kvalitetnim rešavamo, pre svega, na nivou Ministarstva zdravlja i da nastavimo sa ovom kontrolom rada tih bolnica po unutrašnjosti i na taj način podignemo nivo zdravstvene zaštite u našoj državi. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Veroljub Stevanović. Izvolite. **Veroljub Stevanović** Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću svoje pitanje uputiti predsedniku Vlade, koja će proslediti nadam se ministrima da odgovore.Prvo je vezano za primenu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Zakon je stupio na snagu 12.08.2015. godine i mislim i ja i mi preko puta vas, da su oni primenjuju onako kako treba da se primenjuju, da tu ima mnogo grešaka, mnogo problema, mnogo stvari koje ne bismo smeli da dozvolimo. Posebno je pitanje vezano za dobijanje saglasnosti pri zapošljavanju novih ljudi.Ja se sećam, u neko vreme, pre par godina, nisam dobio saglasnost koju sam tražio da zaposlim dve apotekarice koje su otišle u penziju. Dakle, toliko je to bilo rigorozno, a sada to nije slučaj.U istom trenutku, sada kada je zakon na snazi, imate jedan slučaj da se upravo u Kragujevcu raspisuje oglas za prijem dve sekretarice gradonačelnika i vozača gradonačelnika i oni budu primljeni na neodređeno vreme, pored 700 zaposlenih u Kragujevcu u upravi, pored 20-ak vozača. Dakle, zakon se ne primenjuje ili se primenjuje onako kako to nekome odgovara koji ja manje ili više blizak vlasti.Tražim odgovor na pitanje, pitanje, vezano za lokalne samouprave, i mislim na gradove kada ovo pitam – da li se primenjuje zakon u potpunosti u svim gradovima, gde - da, gde – ne, i posebno vrlo bitno, čini mi se za sve nas je pitanje koliki je broj ljudi radio u javnom sektoru u svim gradovima pojedinačno kada je zakon stupio na snagu 12.08. i evo danas 25. Vrlo bitno i koliko je po svakom gradu ljudi otišlo u penziju u tom periodu? Vrlo bitan podatak za sve nas i koristiće nam, čini mi se.Drugo pitanje je čini mi se, takođe vrlo aktuelno. Svedoci smo da vrlo često, gotovo na 15 dana, mesec dana imamo ili početak izgradnje neke fabrike, ili otvaranje neke fabrike, što je dobro i što pozdravljamo, voleli bismo da toga bude više. Nažalost nije tako i sve vreme slušamo kako je uvećan broj ljudi koji su dobili posao na neodređeno vreme u ovoj zemlji. Mi mislimo da to nije tako jer i čak tamo gde je u pitanju ta nova fabrika koja se otvara, ako je u pitanju prijem 100 radnika, jedno 200, 300 radnika u tom gradu manje radi. Pogledajte „Fijat“ recimo, da trećina radnika manje radi zbog problema koje imamo. Oni mogu biti realni, mogu biti oni koji to nisu.Dakle, tražim odgovor na pitanje, vrlo bitno pitanje čini mi se, koliki je broj ljudi

pravu.Treće pitanje je životno pitanje. Meni se čini i nama se čini sa ove strane da se svakoga dana lošije živi u ovoj zemlji nego prethodnog dana. To je činjenica, kao što je činjenica da u okruženju to nije tako. I to vi svi odlično znate. Razlozi postoje ili ne postoje, svejedno je. Mi kažemo da je to tako i to na svaki način branimo.Dakle, tražim da mi se odgovori na to pitanje da li je ovo tačno. Mi znamo šta je statistika i da se odgovori na pitanje upravo po godinama od 2012. godine do sada, kakav je odnos bio prosečne plate i potrošačke korpe od 2012. godine je bitno za sve nas ovo pitanje, s obzirom na ono što radimo, pa vas molim da to pitanje ima određenu važnost i da dobijem odgovor na to pitanje.Zadnje

Put ili autoput ili put prvog reda, trebao je da bude završen pre tri godine. Znate ugovor sa „Fijatom“ koliko je to bilo bitno, još uvek nije završen. Iako su ministri obećavali, iako je trenutni ministar, gospođa Zorana to obećala čvrsto, da će biti završen do kraja sledeće godine, ali molim da dobijem u pisanoj formi, jer jedno je reći pa poreći, a drugo je napisati pa poreći. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedavajući.Ja neću postavljati nesuvisla pitanja kao što je pitanje šta je diplomatija ili šta je spoljna politika, naročito to pitanje neću postaviti ministru spoljnih poslova. Spoljna politika Vlade Republike Srbije je precizno definisana i jasna i Ministarstvo spoljnih poslova takvu politiku dosledno i odgovorno sprovodi, prevashodno u interesu zaštite države Republike Srbije. Ko to ne razume, ima ozbiljan problem ili razmišlja suprotno zaštiti interesa Države Srbije. Tražim obaveštenje od VSS, od Ministarstva od Ministarstva pravde i od Ministarstva finansija iz sledećih razloga.U Republici Srbiji u pravosudnom sistemu ima negde oko 3.000 sudija. Značajno manji broj, ali izuzetno kvalitetnih sudija sa najvećim stručnim referencama su sudije koje su zastupljene u studijama republičkog ranga. Recimo da u Vrhovnom kasacionom sudu ima negde oko 30 sudija, koliko ima i u Privrednom apelacionom sudu. Te sudije su shodno odredbama, ranije važećeg Zakona o sudijama, imale pravo na naknadu za odvojen život.Nažalost, odlukom Ustavnog suda ta naknada koja je regulisana i sistematizovana u Zakonu, odredbom člana 16. odnosno, prethodno 42. Zakona o sudijama, je ukinuta.Postavlja se pitanje - čime su motivisane sudije republičkog ranga da ukoliko im je oduzeta naknada za odvojen život, ukoliko su im uskraćeni troškovi prevoza, ukoliko se sve svodi na zaradu sudija od koje će finansirati smeštaj, troškove života u sudovima republičkog ranga, kako će biti motivisani za rad u sudovima u kojima su izabrani i na mestima nosilaca pravosudnih funkcija na kojima se nalaze?Naravno da se motivacija gubi. Dolazimo u jednu opasnu situaciju da ćemo imati u Beogradu, u Vrhovnom kasacionom sudu beogradizaciju sudstva, jer je logično da će tada najmotivisanije biti isključivo sudije iz Beograda.Primera radi, u Privrednom apelacionom sudu je negde otprilike do jedne trećine sudija iz unutrašnjosti, sigurno najkvalitetnijih sudija. Ukoliko bi se njima oduzele prinadležnosti koje su im zakonom bile definisane, postavlja se pitanje – ko će te sudije da zameni po kvalitetu, po stručnosti, po svemu onome što daju u pravosudnom sistemu?Naravno sistemu?Naravno da je Ministarstvo pravde, ranije na čelu sa ministrom Selakovićem, razmišljalo o tome i da je upravo zbog toga bila definisana naknada za odvojen život sudijama, kao i troškovi prevoza i sve ostalo.Ustavni ostalo.Ustavni sud je doneo odluku kakvu je doneo i u presudu Ustavnog suda se neko ne može upuštati, niti je smemo komentarisati, ali ono što je bitno, bitno je zarad zaštite interesa građana Srbije, zarad dostupnosti pravde, da zadržimo sudije na svojim mestima i to one najkvalitetnije. Naravno da pri time treba imati u vidu da se mora voditi računa i o poštovanju ustavno zagarantovanog načela, zabrane diskriminacije, jer bi to isto pravo trebalo da imaju i sudije viših sudija, putujuće sudije, itd.Ali, ukoliko se u pravosudnom sistemu ne postave principi koji podrazumevaju zaštitu onih najboljih, najkvalitetnijih i najstručnijih, bojim se da će i onako ranjivo stanje pravosuđa postati još ranjivije.Ovo ministarstvo i prethodno ministarstvo su dali značajan doprinos da se takvo stanje popravi i da se isprave greške iz nekih ranijih perioda, naročito perioda od 2010. godine pa na ovamo.Ukoliko se ovaj problem koji sam danas afirmisao, zaštite interesa sudijama kojima treba vratiti naknade za odvojeni život, ne definiše na pozitivan način, taj problem se može produbiti.Zbog toga smatram da svi koje sam prozvao i od istih tražio obaveštenje u tom pravcu treba da doprinesu da se sudije republičkog ranga, pre svega, Vrhovni kasacioni sud i Privredni apelacioni sud u Beogradu zaštite i to sudije iz unutrašnjosti u pravcu omogućavanja da i dalje imaju naknadu za odvojen život i troškove prevoza. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. Zahvaljujem se.Ja bih postavio pitanje Ministarstvu policije, a vezano je za problem izdavanja i zamene ličnih karata koje se mora završiti do kraja ove godine.Setimo godine.Setimo se, 2008. godine je donesen zakon da se moraju sve lične karte zameniti, biometrijskim ličnim kartama, 2011. godine, taj rok je produžen, ali mi smo svedoci da veliki broj nas i naših ljudi koji žive u ruralnim delovima naše Srbije, kao što je jugoistok Srbije, veliki broj takvih ljudi, starih ljudi, vrlo je teško da mogu završiti da odu do matične policijske stanice, da zamene, da promene i da na taj način obezbede sebi da u narednom periodu imaju lični dokument.Ja predlažem da nadležno ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom lokalne samouprave i sa lokalnim samoupravama, da uzme u ispomoć ljude koji rade na terenu kao šefovi mesnih kancelarija mesne zajednice i da na taj način pomognemo starim, iznemoglim ljudima, licima koja nemaju određeni stepen invaliditeta, a svedoci smo i zna se da ljudi koji imaju određen stepen invaliditeta da nisu pokretni, da kad taj dokument kada donese u nadležnu policijsku stanicu, da se kod njih može otići i tamo, na licu mesta da se uzme otisak, da se uradi slika i da se tom čoveku završi lična karta.Veliki karta.Veliki je broj stare populacije ljudi, kao što je jugoistok Srbije, tako ne može uraditi, ali mi možemo uz pomoć mesnih kancelarija, šefa mesnih kancelarija, da pomognemo policijskim službenicima, zato što smo svedoci da veliki broj policijskih službenika je otišao u penziju, a 2013. godine donesen je Zakon o zabrani prijema, tako da MUP Republike Srbije nema dovoljan broj radnika.Ja bih zamolio

u svim delovima naše Srbije, a konkretno mislim na seoska područja, na stare ljude koji ne mogu otići da završe taj posao?Isto

što je i to veliki problem zato što, ukoliko naši poljoprivredni proizvođači, ljudi koji žive u našim selima, ne mogu da odu, imaju mogućnost da za njih to urade njihovi najbliži. Isti je predlog da se Ministarstvo lokalne samouprave uključi, da lokalne samouprave sa svojim mesnim kancelarijama budu mnogo aktivnije i da pomognu tim starim, iznemoglim ljudima da mogu da zamene svoja lična dokumenta.Ja sam svedok i u razgovoru sa ljudima video sa da je to veliki problem jer za dva meseca ističe rok i za promenu lične karte i za promenu zdravstvene knjižice, a znamo da brdsko-planinska područja imaju problem, da do tih sela ne može ni da se ode, ni da se dođe iz tih sela da se zameni lična karta, da se zameni zdravstvena knjižica i zbog toga još jednom pitanje upućujem našim ljudima u ministarstvu – da se obezbedi bar za ovih narednih šezdesetak dana da se pomogne službi da se to završi.Inače, policijska služba i MUP Republike Srbije rade svoj posao kako treba, odgovorno i baš za dobrobit svih naših građana, ali mi moramo naći mogućnost da završimo što je započeto, da završimo i zamenimo lične karte i da pomognemo ljudima u brdsko-planinskim područjima kojima je to potrebno.Znamo nekoliko meseci dolaze i određeni izbori i ne bi bilo u redu da ti ljudi koji žive u takvim područjima, a ne zamene svoje lične dokumente, da ne mogu dati svoj glas za nekoga koga cene i poštuju. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura. Izvolite. **Tatjana Macura** Dame i gospodo, prvo pitanje koje upućujemo je pitanje za ministarku pravde i ministarku državne uprave i lokalne samouprave.Naime, u zgradi Geozavoda u Karađorđevoj 48 u Beogradu posluje restoran koji nosi naziv „Salon 1905“. Na fiskalnom isečku koji se izdaje u samom restoranu kao poreski obveznik je navedeno privredno društvo „O5SO“ d.o.o iz Zemuna. Ova zgrada inače je kategorisana kao kulturno dobro od velikog značaja.Postojanje restorana na ovoj adresi je u suprotnosti sa Zakonom o javnoj svojini koji kaže da se javne stvari ne mogu da davati u podzakup i ugovorom o zakupu nepokretnosti potpisanog između Republike Srbije tj. Republičke direkcije za imovinu i privrednog društva „Beograd na vodi“ Takođe je u suprotnosti sa zaključkom Vlade Republike Srbije.Iako je premijer upoznat sa ovim zaključkom Vlade, pa makar i samo po službenoj dužnosti, bio je u nekoliko navrata rado viđen gost ovog restorana.Pitamo vas – kako je moguće i kojom pravnom formom je opravdano poslovanje ovog restorana na adresi Karađorđeva 48 u Beogradu?Na koji način je privilegovanoj grupi ljudi, a uz saznanje premijera, omogućeno da krši propise i koristi državnu imovinu u svrhu sticanja profita?Drugo pitanje upućujemo premijeru: Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, u poslednjih 10 godina procenjuje se da je zemlju napustilo oko 175 hiljada Samo u 2014. godini Srbija je izgubila više od sedam hiljada visokoobrazovanih, a u periodu od 2007. do 2014. godine je otišlo čak 27.500 visokoobrazovanih ljudi. Kad smo kod ovih strašnih brojeva, koji mnogo jasnije govore o stvarnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, važno je izneti i sledeći podatak: U istom periodu broj emigranata iz Srbije na godišnjem nivou je porastao sa 27.000 ljudi na poražavajućih 58.000, što u odnosu na 2013. godinu u 2014. godini iznosi više od 29%. Ne smemo ni da pomislimo kako izgledaju podaci za 2015. ili za tekuću godinu. Kako iz Srbije danas ne odlaze samo mladi i obrazovani, već svi oni koji imaju prilike da negde odu, u Republičkom zavodu za statistiku procenjuju da bi u 2041. godini u Srbiji svaki četvrti stanovnik bio stariji od 65 godina.Pitamo godina.Pitamo premijera – Kako misli da subvencijama stranim investitorima od 10, 20 i više hiljada evra po zaposlenom, za otvaranje radnih mesta za jeftinu radnu snagu i nastavkom partijskog zapošljavanja kadrova sa kupljenim diplomama, zaustavi da nam deca beže iz Srbije? Kako je moguće da ne vidi vezu između ove dve stvari?Pitanje stvari?Pitanje za premijera: Posle sastanka Biroa za koordinaciju bezbednosti, premijer je održao juče vanrednu konferenciju za medije. Premijer je naširoko objašnjavao kako ne može ništa da nam kaže od mnogobrojnih podataka koje zna i veoma vešto, gotovo uz scenske efekte, se trudio da nam dočara opasnosti u kojima se nalazi Srbija, koja je premrežena špijunima, kako sa Zapada, tako i sa Istoka, a kako nas on lično od svih tih opasnosti čuva. Prateći reakcije građana, najčešće postavljeno pitanje bilo je – šta je premijer rekao ili je hteo da nam poruči i da li da pravimo zalihe ulja i brašna?Pitamo brašna?Pitamo premijera – Kakve veze ima navodni špijun Luka P. sa izborima u Crnoj Gori? Koje su to tajne službe sa Istoka i Zapada protiv kojih se premijer izgleda goloruk i sam bori? Zašto plaši građane Srbije, kada nema nikakve informacije za njih, osim da ih on lično štiti?Pitamo štiti?Pitamo predsednicu Skupštine: Zašto je dozvolila da predlog poslanika mr Igora Bečića o objedinjavanju rasprave Zakona o lukama i plovidbi i vazdušnog saobraćaja sa Republikom Korejom i rasprave o šest zakona o zajmovima u visini od gotovo 1,2 milijarde evra nađe se danas ispred poslanika? Da li razume da se ovim krši član 157. stav 2. Poslovnika, koji kaže da se rasprava može objediniti samo za zakone koji su međusobno uslovljeni ili međusobno povezani. Koja je uslovljenost i povezanost luka, plovidbe i saobraćaja sa Republikom Korejom? Koja je uslovljenost i povezanost zajmova za podršku budžetu, za kredite za mala i srednja preduzeća, za izgradnju zatvora u Kragujevcu, za stanove za ljude koji su ostali bez kuća od zemljotresa u Kraljevu, kredita za reformu državne uprave i kreiranje regionalnog fonda sa sedištem u Tirani?Molimo predsednicu Skupštine da ne zloupotrebljava svoju poziciju predsedavajućeg i odgovori na ova pitanja usmeno, već da poštuje Poslovnik i da odgovori pismeno, u roku od 15 dana. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, današnje pitanje postaviću Ministarstvu privrede, ministru Goranu Kneževiću i Ministarstvu finansija, ministru Dušanu Vujoviću.Pitanje se odnosi na postupanje kralja stečajnih postupaka, gospodina Sašu Radulovića, priča i hvali preduzetništvo, a kritikuje sve ono što je državno i javno, ali kada je u pitanju njegov privatni interes, onda ga nalazi samo u radu sa državom.Svi živimo gore, jer sistem omogućava manjini da žive dobro na leđima većine. Ovo je rečenica iz programa Udruženja građana DJB. **Veroljub Arsić** Kolega Mićin, slobodno zastanite dok vas poslanici ometaju. Za toliko ćemo vam produžiti vreme.

Koliko je samo licemerna ova konstatacija u slučaju kralja stečaja, jer svi znamo da je gospodin Radulović bio stečajni upravnik i poverenik centra za stečaj u mnogo preduzeća i njegov zadatak je bio da u ovim preduzećima uspešno sprovede stečajni postupak do kraja i za to uzme naknadu koja mu po zakonu pripada.Međutim, pripada.Međutim, gospodin Radulović je za osam godina vodio 17 stečajnih postupaka, od čega je samo pet uspešno završeno, ali to ga nije sprečilo ali to ga nije sprečilo da od građana Srbije za preliminarne naknade i naknade za redovne troškove uzme 20 miliona dinara, a da mu još građani ostanu dužni 14 miliona dinara.Dakle, dinara.Dakle, gospodin Radulović, koji je zaposlen u državnom organu Republike Srbije, konstantno kritikuje javna preduzeća, Vladu, a od te iste države i njenih građana bez pardona uzme 20 plus 14 miliona dinara. Da, definitivno svi živimo gore, jer sistem omogućava manjini poput Saše Radulovića da živi dobro na leđima većine, odnosno na leđima građana Srbije.Kako Srbije.Kako bi građani znali ko je zaista gospodin Radulović i kako živi na njihovim leđima, molim da mi se odgovori koliko je ukupno stečajnih postupaka vodio i vodi gospodin Saša Radulović i u kojim preduzećima? Koliko je tih postupaka završeno i kolika je ukupna naknada koju je ostvario i koja mu pripada

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije prošlog četvrtka, moja draga koleginica iz opozicije, iz Novog Sada, je kritikovala jednu od najvažnijih investicija u Novom Sadu, pa sigurno i jednu od najvažnijih investicija u Srbiji. To je investicija američke kompanije „Lir“ koja će u Novom Sadu zaposliti 2.000 2.000 ljudi.Ona je rekla da će građani plaćati štetu zato što grad nije izgradio fabriku na vreme i kako mogu da vide kostur fabrike, koja nije završena, pre nego što se izađe na auto-put. Međutim, nažalost, moja draga koleginica je svesno ili nesvesno obmanula građane Srbije, jer taj kostur koji se vidi, to je budući distributivni centar preduzeća „Univereksport“, a 300 metara napred, ću vam pokazati kako izgleda fabrika koja će zaposliti 2.000 naših sugrađana. Evo, to je taj kostur, najsavremenija fabrika, 28.000 kvadrata gotovo. rekordnom roku izgrađena, najbrže izdata građevinska dozvola u Srbiji. Ovo je poruka za sve investitore, da znate. Ovako to izgleda unutra, tu će raditi 2.000 ljudi i ovako to izgleda, gospodo. To je taj kostur, evo, da vide i poslanici. Pogledajte. Tu će raditi 2.000 ljudi, plus 3.000 ljudi koji će raditi u kompaniji „Delfi“, dakle, 5.000 novih radnih mesta u Novom Sadu. Tako to radi Vlada Aleksandra Vučića.A šta radi bivši režim? Pogledajte, gospodo, ovo je kostur, vidite, to je dvorac vidite, to je dvorac Heterlend u Bočaru kraj Novog Bečeja, gde su gospoda iz bivšeg režima proneverila milion i po evra. Tu su trebala da budu smeštena deca sa posebnim potrebama. Međutim, nažalost, u ovom prostoru ne može da bude smešten niko, i to je i dan danas tako. Za to je, naravno, pokrenut krivični postupak, pa ću postaviti pitanje ministru unutrašnjih poslova – u kojoj fazi je trenutno krivični postupak za zloupotrebe prilikom rekonstrukcije dvorca Heterlend? Hvala. Zahvaljujem.Pošto se više niko do predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa

vam je zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 4, 5, 6. i 7. oktobra 2016. godine.Molim narodne poslanike da se

održane 4, 5, 6. i 7. oktobra 2016. godine.Uz saziv ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlozima za spajanje rasprave.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi, lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koju je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji su podneli Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016.

Predlog.Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog.Narodni poslanik Goran Ješić je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog.Narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić su predložili da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog rezolucije o Srbiji i Kosovu, partnerstvu i odgovornosti za bezbednost, stabilnost i razvoj, koji su podneli Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016.

predlog.Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine - Zelena stranka je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa Dosta je bilo, predložila je da po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa Srpska napredna stranka je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Narodni poslanici koji su bili poslanici u prethodnom sazivu setiće se da smo pred kraj tog saziva doneli Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim smo načinili veliki broj nepravdi prema poljoprivrednicima u Srbiji.Jedna od onih na koje smo mi najviše ukazivali je član kojim je omogućeno svakom predsedniku opštine u Srbiji da bez ikakvog konkursa, bez ikakvog javnog poziva, bez ikakvih jasnih kriterijuma na period od 99 godina, ustupi čak trećinu državnog poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi na teritoriji te opštine, investitoru po svom izboru.Mi smo se tada protivili tome. Razlog zbog čega smo i tada mislili da je to loše, zbog čega i sada govorimo da je to loše, jeste taj što u Srbiji 9.000 porodica živi isključivo od toga što uzima u najam državno poljoprivredno zemljište, a broj porodica koje preživljavaju zahvaljujući tome što uzimaju u najam i obrađuju državno poljoprivredno zemljište je još veći.Kada omogućite investitoru, i to nazovi „investitoru“, jer mi u zakonu nemamo nikakve uslove koje ta osoba treba da ispuni da biste ga vi smatrali investitorom, da u jednoj opštini uzme 30% državnog poljoprivrednog zemljišta vi ćete zapravo onemogućiti tim porodicama da i dalje žive od toga, vi ćete im ukinuti jedine izvore prihoda i vi ćete njihovu decu terati da budu najamni radnici na poljoprivrednom zemljištu koje će obrađivati vaši poslovni partneri.Kada

i ja pretpostavljam da ti vaši poslovni partneri neće uzeti ni poljoprivredno zemljište koje je neobradivo, ni poljoprivredno zemljište koje je neplodno, nego će verovatno uzeti poljoprivredno zemljište koje je najboljeg kvaliteta u toj opštini. Što znači da će tim porodicama, a koje žive od toga što uzimaju i obrađuju poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, ostati ili poljoprivredno zemljište koje je neobradivo ili poljoprivredno zemljište koje je izuzetno lošeg kvaliteta, a vaši poslovni partneri će u svakoj opštini dobiti najbolje poljoprivredno zemljište bez ikakvih kriterijuma, bez ikakvog javnog nadmetanja, bez ikakvog javnog poziva i jednom procedurom koja je apsolutno transparentna.Ovim zakonom ja predlažem da mi to promenimo

**Aleksandra Jerkov** Ja sam, koleginice i kolege, razmišljala o tome da li je sramota da ja 40. put vas molim da krivična dela koja ne zastarevaju uvrstimo krivično delo – krađe beba.Onda beba.Onda sam shvatila da jeste sramota, ali sramota nije moja. Sramota je vaša što vi to ne usvajate. Sramota je vaša što ni jednom rečju niste objasnili zbog čega 40 puta odbijate da se u Krivični zakonik unese jedna jedina izmena, a to je da se u krivična dela koja ne zastarevaju unese krivično delo krađe beba.Ja vas ponovo molim da se oko ovog zakona dogovorimo. vas da o njemu razgovaramo, ja ću odustati od tog zakona, ja ću ga predložiti na Ženskoj parlamentarnoj mreži, pristaću na bilo kakvu vrstu dogovora, samo da tim ljudima izađemo u susret, jer vi ne možete da zamislite količinu nesreće, nepravde i lošeg tretmana kojima su ti ljudi izloženi i količinu novog poniženja nakon svega što su pretrpeli kada im se kaže da više ne mogu da potraže pravdu zbog toga što im je neko ukrao dete u bolnici i rekao im da je to dete umrlo, zbog toga što je to krivično delo zastarelo. Ovo je jedna od meni lično najvećih misterija sa kojom se ja suočavam u ovom parlamentu zbog čega vi ne želite da se ova izmena unese u Krivični zakonik.Ja neću više govoriti, samo ću vas zamoliti da razmislite i samo ću vas zamoliti da razmilite o tome zbog čega ne podržavate ovu izmenu zakona, a pozivam svakog ko je za to zainteresovan da se sa mnom susretne, sa tim roditeljima, da sa njima razgovara i ja verujem da će svako ko se sa njima bude sreo sledeći put glasati za, a neće čekati da predsedavajući pritisne zvonce. Zaista ne znam zbog čega smo se mi kandidovali da budemo poslanici ako ćemo o ovakvoj stvari čekati zvonce da bismo za nju glasali.

za – 38, nije glasalo – 121 od ukupno 159 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljuje predsedavajući.Vlada Republike Srbije je 2012. godine u manje-više istom sastavu u kom je sada, usvojila Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. U toj Strategiji se pominje i visoko obrazovanje i Vlada je postavila ciljeve kako visoko obrazovanje treba da izgleda 2020. godine.Mi imamo još dve i po školske godine da implementiramo tu Strategiju i ja bih volela da napravimo zakon koji će omogućiti da ono što piše u Strategiji zaista do 2020. godine i sprovedemo.Tamo između ostalog piše da će Republika Srbija do 2020. godine imati najmanje 38,5 a kasnije najmanje 40% visokoobrazovanih građana u generaciji od 30 do 34 godine. Moje pitanje Ministarstvu je koliko takvih ljudi ima danas? Mi već danas moramo znati da li će taj cilj biti ispunjen, zato što svi ti koji treba da završe 2020. godine fakultete, su te fakultete sada već morali upisati.Zatim, planirani porez proporcija akademski obrazovanih građana trebalo bi ostvariti u onim akademskim područjima koje su prioritetno značajne za ukupni razvoj Republike Srbije, pre svega na polju tehničkih i prirodnih nauka. Da li mi znamo da li mi taj uslov ispunjavamo? Da li mi zaista upisujemo studente pojačano u one oblasti koje će doprineti privrednom razvoju Republike Srbije u oblasti prirodnih i tehničkih nauka ili mi upisujemo masovno ona zanimanja koja posle završavaju deca koja nemaju gde da se zaposle, koja ne ispunjavaju ovaj cilj?Onda se kaže da su akademske studije dostupne svima, posebno onima koji su iz socijalno ugroženih porodica koje su na bilo koji način marginalizovani. Naše akademske studije su apsolutno nedostupne danas siromašnoj deci. Naša siromašna deca ni ne stignu do fakulteta. Njihovi roditelji Njihovi roditelji dižu kredite da bi mogli da ih školuju i oni sami rade da bi mogli da se školuju, mi ukidamo lokalnim samoupravama čak i sredstva za jubilarne nagrade za nastavnike, a kamoli za to da možda pomognu nekom detetu da se iškoluje, koje ne bi moglo da dođe do fakulteta i ja samo pozivam da usvojimo zakon koji će omogućiti da se ova strategija ispune.Iza te Strategije je stala cela ova sadašnja Vlada. Ako Strategija ne valja,

predlog.Narodni poslanik, Gordana Čomić, na ovnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenice i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba,

(Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje za je glasalo sedam, nije glasalo 152 od ukupno 159 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni

koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović, na ovnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović, na ovnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

Zahvaljujem.Dakle, škole su nam loše. Deca izlaze iz njih tako da ne nauče ništa. U njima sede i uče napamet ono što im se kaže. Uslovi u školama su gori nego oni uslovi koje imaju kod kuće, to su uslovi koji nisu ni za decu ni za ljude. Udžbenici su nam stari, programi isto tako. Nastavnici nisu obučeni da uče decu na najnovije načine na koje se to sada radi u celom razvijenom svetu. Škole su pune nasilja. Nema podrške deci iz osetljivih porodica. Priča se o ukidanju nekakvih škola. Smanjuje se broj odeljenja, a u njima povećava broj dece.Škole nemaju, čak ni vc, ni vc, ni grejanje. Deca su u njima gladna. Nema biblioteka, nema interneta, nema izborne nastave, torbe su im preteške. Ne razvijaju se kao ličnosti, kao misleći ljudi, kao budući odgovorni i ozbiljni građani ove zemlje. Svaka kreativnost u deci, u našim školama se ubija. Oni po svaku cenu moraju da se stave u kalupe, koji omogućavaju nastavnicima da sa njima rade lakše po tim zastarelim načinima, zastarelim planovima i zastarelim programima. Inkluzija u našim školama uopšte nije zaživela. Ta deca su i dalje nekakvo nužno zlo u odeljenju, a ne ravnopravni učenici.Obuka direktora nam je neophodna zato što direktori uglavnom decenijama sede na mestima na kojima se nalaze i nisu sposobni da upravljaju školama. Nema profesionalnog razvoja nastavnika, nema nikakvog vrednovanja nastavnika na osnovu onoga šta su naučili na brojnim seminarima na koje na koje idu. Deca ne znaju da interpretiraju čak ni tekstove koje su istog momenta pročitala. Loše prolaze na svim međunarodnim testiranjima. Loše urade maturu. Takvi loši dođu onda u srednju školu. Srednjoškolsko stručno obrazovanje je još gore od osnovnoškolskog. Deca iz srednjih stručnih škola praktično da i nemaju nikakvu šansu na fakultetima zato što nisu navikla ni da uče, ni da rade, niti znaju kako to izgleda na fakultetu.Škola nema nikakvu vaspitnu ulogu. Deca beže sa časova. Nastavnici izostaju sa časova. Deca nemaju nikakav osećaj pripadnosti školi.

predlog.Narodni poslanik Zdravko Stanković, na ovnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da

(Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Zahvaljujem.Zakon o udžbenicima je poslednja karika u tom našem začaranom krugu lošeg obrazovanja. Ne zna se da li su udžbenici kao osnovno nastavno sredstvo posledica ili uzrok onoga kako nama danas izgleda obrazovanje, a ono svakako da ne izgleda dobro.Imali smo Zakon o udžbenicima koji je, kako je sam ministar priznao, donet pod ultimativnim pritiskom nekakvih ucenjivača koja nije želeo da imenuje, zbog kog je on i nekoliko puta povlačio, menjao, ispravljao zakon, da bi na kraju ostavio baš sve onako kako su vršioci pritisaka želeli da u njemu bude.Udžbenici su nam i dalje preskupi, preteški i veoma često netačni. Sa preskupim, preteškim, preobimnim, prekobrojnim i netačnim udžbenicima mislim da ne možemo očekivati da naše obrazovanje bude dobro.Roditelji su primorani da kupuju udžbenike koje deca apsolutno ne koriste. Nastavnici su, po ko zna koji put, označeni kao izvor korupcije u celom tom prljavom poslu i ogromnom tržištu trgovine udžbenicima. Mislim da je to strašno nepravedno prema nastavnicima. Ako ima nekakvih zloupotreba, onda zakon treba da se pozabavi izdavačima, a ne nastavnicima koji u tome možda učestvuju, a možda i ne učestvuju.Udžbenici su nam prepuni predrasuda. U njima se žene mogu videti isključivo kao majke, kuvarice, spremačice. Ako imaju nekakvo zanimanje, to je onda nekakvo zanimanje medicinske sestre, negovateljice ili nešto slično. Dece sa bilo kakvim smetnjama u razvoju u tim udžbenicima nema. Dece koja rastu u porodicama koje su na bilo koji način drugačije od onoga kako se zamišljanja da porodica treba da izgleda u tim udžbenicima nema. Oni su puni netačnih informacija. Zakon koji smo doneli očigledno nije rešio ni jedno jedino pitanje, kada je u pitanju kvalitet udžbenika, a nije rešio ni ono što je reklamirano kao najveća prednost tog zakona tj. da će rešiti problem sa korupcijom koja je evidentna u našim školama, s tim što ja tvrdim da korupcija dolazi od izdavača, a ne od nastavnika.Predlog zakona koji dajem pokušava da reši makar deo tih problema koji sa našim udžbenicima postoje, a trebalo bi o njemu da razgovaramo u paketu sa svim ostalim zakonima koji se bave našim sistemom obrazovanja, koji proizvodi ljude

predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?Reč

Oni su rešeni da izađu na kraj ovom otimanju penzija koje su pošteno i krvavim radom stečene tokom životnog veka penzionera.Pitali su za podršku. Naravno da će tu podršku od nas dobiti. Po ko zna koji put predlažem zakon o vraćanju otetih penzija iz razloga što je neko ceo život radio pošteno, uplaćivao poreze i doprinose na vreme i stekao svoju imovinu. Dakle, penzija je imovina koju je Vlada Republike Srbije otela onima koji su vredno za nju radili.Suština o kojoj ovde pričamo jeste da nakon onoga što je Vlada Republike Srbije uradila za tzv. konsolidaciju budžeta nigde u svetu nije moglo da se ponovi, već su ustavni sudovi slične namere drugih vlada osujetili, kako u Grčkoj, tako u Portugalu, tako u Italiji, tako u Španiji i nikada nam neće biti jasno zbog čega Ustavni sud Srbije nije želeo da ocenjuje ustavnost zakona o otimanju penzija.Sedamsto hiljada penzionera kojima ste oteli penzije danas ne mogu da plate račune, danas ne mogu da pomognu svojim unucima koji studiraju, koji ne rade, ne mogu da se prehrane. Diskriminisali ste onaj deo penzionera koji je zaista ceo svoj životni vek proveo gradeći ovu zemlju, praveći ovaj sistem i na najpošteniji način doprinosio ovom društvu. Demokratska stranka je 2000. godine vratila zaostale i ukradene penzije. Ne samo da ćemo ukinuti ovaj zakon i vratiti penzije na staro, već ćemo vratiti sve ono što je oteto, kao razlika u odnosu na ono što su primali do sada.Mislim da je veoma važno da kao narodni poslanici shvatite da ste životno ugrozili, zdravstveno ugrozili preko 700.000 penzionera kojima ste protivustavno oduzeli ono što su ceo život stvarali i gradili. To je njihova imovina i kao kada bi vam neko iz kuće odneo komad nameštaja ili neku dragocenost, vi ste nekome

za je glasalo – 22, nije glasalo – 132 od ukupno 154 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?Reč ima narodni poslanik Balša Božović. kao poslovni partneri SNS, omoguće sebi još veću imovinu na račun resursa i na račun poreskih obveznika, građana Srbije. Preko tri milijarde evra će građani Srbije morati da iz svojih osiromašenih džepova izvade i plate tajkunima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako bi nečiji san postao stvarnost, a to je san o „Beogradu na vodi“. To nije interes Republike Srbije, i to smo tvrdili sve ovo vreme. Ne možemo graditi budućnost ove zemlje, tako što ćemo tajkune učiniti još bogatijima, a građane Srbije još siromašnijima.Tajkuni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ne plaćaju dažbine ni gradu Beogradu, ni Republici Srbiji upravo ovim sporazumom, a sve to moraju da plaćaju građani Srbije u koliko žele, kao domaći investitori, da investiraju u ovu zemlju ili kao građani koji uredno plaćaju svoje račune, plaćaju poreze na mesečnom i godišnjem nivou.Veoma je važno da ovakvi sporazumi budu ukinuti zato što jednu malu grupu pojedinaca, koji su milijarderi u drugoj zemlji, čini povlašćeni u Srbiji, jer su na osnovu ovog sporazuma dobili besplatno zemljište, omogućeno im je da steknu ogromno bogatstvo, a da sve to plate građani Srbije sa svojim smanjenim platama i penzijama.Ne možemo da gradimo društvo na taj način što ćemo njima omogućiti veću zaradu, a ne možemo da omogućimo mladima u Srbiji obrazovanje kakvo zaslužuju, posao kakav im dolikuje, već 59.000 ljudi u poslednjih godinu dana je napustilo Srbiju. Kako planiramo da formiramo neki interes u budućnosti ukoliko naši mladi, naši sposobno kadrove odlaze iz zemlje, a tajkuni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata imaju pravo da grade šta hoće mimo zakona, mimo Ustava, a da su pri tom oslobođeni svih dažbina i plaćanja, što važi za sve građane Srbije.Mislim da je ovaj sporazum veoma loš, da nije u interesu građana Srbije, da nije u interesu Republike Srbije i njene imovine, da se na ovaj način arče resursi koji ih je veoma malo i da se na ovaj način resursi Republike Srbije daju zapravo u ruke

za je glasalo – 22, nije glasalo – 132 od ukupno 154 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanje građevinske dozvole radi realizacije

Zakon o ukidanju lek specijalisa, odnosno izgradnji „Beograda na vodi“ stavi na dnevni red iz prostog razloga i krivo mi je što gospođa Zorana Mihajlović koja je maločas bila u sali više nije, ona je lično i ova Vlada omogućila da se Zakonom o eksproprijaciji pokloni milijardu evra vrednosti zemljišta arapskom investitoru i da se na taj način otme građanima Beograda i Srbije ono što im pripada, a s druge strane ta svota pokloni nekome ko je blizak vrhu države i vrhu SNS.Ne možemo reći da je javni interes kada neko gradi privatnu kafanu, šoping mol i hotel sa stanovima od 3.500 evra po kvadratu. Šta od toga imaju građani Beograda i Srbije? Gde je tu javni interes? I zato smo rekli da „Beograd na vodi“ je isključiva prevara kojom neko pokušava da zamaže oči građanima Srbije. Nema nikakve građevinske industrije koja je pokrenuta na osnovu ovog projekta. Mi smo direktno uložili pola milijarde evra, a da pri tom imamo stanove koje će sutra kupiti isključivo oni koji su tajkuni, kako u Srbiji tako i oni iz inostranstva.Ko ima danas novac da kupi stan od 3.500 evra po kvadratu? Očigledno samo vrh države ili oni koji su bliski prijatelji vrha države. Dakle, to nije javni interes za Srbiju. Javni interes za Srbiju bi bio kada bi tih pola milijarde evra koje direktno plaća Grad Beograd i Republika Srbija, uložili u kulturno, naučno- tehnološki park, u stanove koji imaju 30 kvadrata koji koštaju 900 evra po kvadratu, da to ponudimo našim najboljim naučnicima, najboljim studentima, našim istaknutim privrednicima, raspisali međunarodni konkurs za idejno rešenje. Zaista da se ne brukamo pre svetom i da ne ružimo Beograd arapskim projektima od kojih Grad Beograd apsolutno nema a gubi svoj identitet već da tamo zaista napravimo beogradsku operu, da napravimo javni prostor, javne galerije koje mogu da koriste svi građani Beograda i Srbije.Taj projekat bi pokrenuo građevinsku industriju i taj projekat bi tu napravio novi centar Beograda, ali bi tu bio javni interes u pitanju, javni interes kulturni, naučno-tehnološki park gde bi sutra mogle da dođu velike kompanije, poput „Gugla“, „Amazona“, „Epla“, da jednostavno tu pokrenemo visoku tehnološku industriju i da na taj način razvijemo Srbiju na jedan drugi i bolji način, u odnosu na ovaj obrazac koji vlada danas. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti o bespravnom rušenju objekata u Beogradskoj četvrti „Savamala“ i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih navedenih objekata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Balša Božović. dogodila se stvar koja je poljuljala imidž Gradu Beogradu koja je do te mere ugrozila vladvinu prava u Srbiji, da možemo samo da se stidimo i kao narodni poslanici, na kraju i kao građani. Zato što se dogodila najveća sramota za Grad Beograd u modernoj istoriji da je 30. razbojnika sa fantomkama porušilo kvart u centru Beograda, a da pri tom niko nije odgovarao. Da policija nije želela da se odazove na pozive, da je šef komunalne policije u Beogradu za kog se tvrdi da je lično obezbeđenje SNS u Gradu Beogradu i gradonačelnika Beograda, rekao da niko nije zvao komunalnu policiju, a u izveštaju Zaštitnika građana upravo stoji potpuno suprotno, što je suprotno i dokazano.Mislim da je veoma loše da Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovaj način izbegava odgovornost. Mislim da je više nego sramno da Tužilaštvo šest meseci prebacuje odgovornost na policiju, da policija prebacuje odgovornost na komunalnu policiju, da komunalna policija govori neistine, a da na primer Više tužilaštvo nije u stanju da preuzme od policije predistražne radnje i postupak pošto se radi o očiglednoj opstrukciji od strane policije koja je sve više verujem očigledno i sama umešana u ovaj zločin.Građani su kidnapovani, građani su zastrašivani. Ako se koristi i zloupotrebljava policija da bi neko raščistio arapskom investitoru Savski amfiteatar da bi on tamo mogao da gradi svoj šoping mol i da nečiju privatnu imovinu na taj način ugrožava, mislim da nismo društvo koje je dostojno da sutra uđe u EU. Mislim da nismo društvo koje je na tom putu, mislim da smo onda društvo koje je skrenulo sa tog puta i polako klizimo u devedesete.Ako se ovo dogodi, ako ovo prođe nekažnjeno, nikada Srbija više neće moći da priča ili zahteva ili da kaže da joj je cilj da bude sastavni deo zapadne Evrope. Mislim da je veoma važno, da je na anketnom odboru utvrdi odgovornost najviših državnih zvaničnika. I sam predsednik Vlade tvrdi da je u tome učestvovalo vrh gradske vlasti. Gradska vlast kaže da Aleksandar Vučić nije mislio na njih, imamo izveštaj Zaštitnika građana, ne razumem zašto bežite, ako nemate šta da krijete od anketnog odbora. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje,

predlog.Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da)Izvolite kolega Božoviću. Zahvaljujem.Mi smo tražili šefova poslaničkih grupa zbog Predloga zakona o dopunama Krivičnog zakonika. U pitanju je porast nasilja u porodici.Marko Đurišić je takođe jedan od kolega koji je podržao ovaj zakon, kao što je naravno podržao i formiranje anketnog odbora i mnoge druge zakone koje smo podnosili i mi takođe zakone koje je podnosio gospodin Đurišić, ali ovde smo otvorili jednu temu i mislim da je veoma važno da se ovaj zakon nađe na dnevnom redu.U pitanju su ubijene 33 žene u poslednjih godinu dana, na takav način da su evidentirani nasilnici, odnosno ubice, prethodno evidentirani kao nasilnici u porodici. Policija im nije oduzela naoružanje koje oni naravno imaju po zakonu. Oni su kao nasilnici povratnici, vratili se u porodicu i ubili svoju ženu.Na ovaj način

i da je godinu dana razgovarao sa svima vama i da smo bili blizu dogovora da nađemo zajedničko rešenje i da ponudimo ovaj zakon da bude zakon svih nas kako bi spasili žene od nasilja, kako bi spasili nečiji život.U Kanjiži se u maju 2015. godine dogodilo da je nasilnik u porodici evidentiran od strane policije, ali mu nije oduzeto oružje, i on se vratio i ubio šest članova svoje porodice.Mi želimo da se nasilnicima u porodici oduzme naoružanje, da li je u pitanju puška, da li je u pitanju pištolj, potpuno je svejedno. Oni su na osnovu zakona dobili dozvolu. Mi želimo da im uzme MUP, odnosno policija da im oduzme oružje i pravo na nošenje oružja i na izdavanje dozvole za oružje onda kada se evidentiraju kao nasilnici u porodici. Na taj način možemo da spasimo nečiji život. Na taj način možemo da spasimo neku ženu.Dakle, 33 žene su izgubile život u poslednjih godinu dana upravo zato što nismo doneli ovaj zakon. Mislimo da ovde nema nikakve politike. Mislimo, posebno se obraćam ženskom delu parlamenta, da je veoma važno da ovaj zakon bude na dnevnom redu, da o njemu raspravljamo i da ga svi zajedno donesemo, jer mislim da je veoma važno da spasimo nečiji život već sutradan. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem kolega Božoviću.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu član 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. jula 2016. godine .Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Zakon o Vladi, ja sam spremio po redu predloženih zakona, ali ovaj mi je najdraži, koji predviđa da se da se iznad člana i član 11. menjaju i glase- zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa, pa član 11 kaže: “pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima“. Naravno, član Vlade ne može biti na nekoj drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu AP itd, itd.Imali ste priliku da sat vremena slušate dobre predloge mojih kolega za dobre zakone i bilo bi jako lepo da parlament počne da usvaja dobre zakone, a ne samo ono što mora.Žao mi je što potpredsednica Vlade je ušla i pobegla, a nije našla vremena, volje i tolerancije da sasluša dobre predloge. Možda bi joj nešto dobro palo na pamet kao predlog da se podrži neki od ovih naših predloga.Šta je suština ovog Predloga zakona? Da sprečimo da ljudi koji nemaju zdravstvenu sposobnost, bilo da se tu radi o fiziološkom zdravlju ili psihijatrijski aspekt, da ih sprečimo da dođu u Vladu.Svi smo svedoci u poslednjih ne samo četiri godine, nego i nešto malo duže, ili mnogo duže, da je bilo primera da su ljudi, koji su apsolutno nesposobni za bilo kakav rad u državnim organima, došli do pozicija da budu ministri, neki i poslanici, ali u ovom Predlogu zakona se bavim samo Vladom.Imamo puno takvih primera. Jedna Vlada 2001. godine kada je njen mandatar bio dr Zoran Đinđić je provela lekarski pregled kandidata i ta Vlada je, čak i u vreme kada sam je ja vodio donela puno dobra Srbiji. Mislim da je to primer kako jedan ovakav predlog provere sposobnosti kandidata može da donese dobro i državi i naciji.Ovo nije nikakva uvreda ni za koga iz sadašnje Vlade, osim ako se on tako ne oseća, i ovaj zakon ne bi važio samo za vlade Aleksandra Vučića, nego bi važio i za vlade koje će jako brzo doći iza njega i koje će početi da se ponašaju kao normalne vlade u kojima normalni ljudi zdravstveno sposobni za vršenje funkcije u državnim organima mogu da budu sluge naroda, što jeste posao Vlade Srbije. Hvala.

poslanik Zoran Živković na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Reč Hvala lepo.Prvi predlog ove konvencije, odnosno rezolucije je bio pred parlamentom pre aprila 2015. godine.Dakle, 24. aprila je 2015. godine je bilo 100 godina od velikog genocida koji je izvršen nad Jermenima. kaže da Narodna skupština Republike Srbije priznaje i osuđuje genocid nad Jermeniima počinjen u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. – 1922. godina i poziva druge države i međunarodne organizacije da njegovim priznanjem i osudom doprinesu sprečavanju sličnih u budućnosti.Nema ili teško da ima naroda u Evropi pored nas Srba ili možda još nekoliko koji imaju toliko prava da budu osetljivi na pitanje zločina, na pitanje genocida.Imamo potpuno pravo zato što je u našoj istoriji puno primera gde je naš narod bio žrtva genocidnih namera, ponekad i vrlo uspešnih raznih osvajača, kriminalaca, zločinaca, ili kako god to možemo da zovemo.Tu nema nikakve sumnje, to znaju svi građani Srbije. To je nešto što ne sme da bude zaboravljeno. Ali, moramo da pokažemo svoju svest o tome da mi nismo bile jedine žrtve i da priznavanjem tuđih žrtava upravo možemo da učinimo da damo svoj mali doprinos ili svoj veliki doprinos, kako god to ko gleda, tome da se zločini genocida ne zaborave nikada, kao najbolja preventiva da se bilo šta slično tome ne ponovi nikada.Ja se nadam da je 21. vek vek koji će biti rasterećen i takvih ciljeva i zamisli i njihove realizacije, ali ko zna.Da se ne bi desilo u budućnosti nikome na teritoriji Evrope, na teritoriji cele naše planete, bilo šta slično što se desilo Jermenima pre 101 godine ili što se dešavalo Srbima jako dugo, i nekim drugim nacijama u našem okruženju, mislim da je ovaj parlament ovlašćen i da ima obavezu i da ima odgovornost da jednom ovakvom rezolucijom, koja je inače doneta i potvrđena u više od 30-ak zemalja sveta, čitao sam već nekoliko puta da su tu države i sa jedne i sa druge strane i sa istoka i sa zapada, da to važi za Rusku Federaciju, Grčku, Belgiju, Francusku, Kanadu, Kipar, Italiju, Švajcarsku, Argentinu, Urugvaj, Švedsku, Liban itd. i da je nama mesto u ovom dobrom dobrom skupu zemalja koje se brinu za budućnost čovečanstva. Hvala.

Ustavni osnov za donošenje zakona o planiranju i uređenju prostora je sadržan u članu 97. tačka 12. Ustava Srbije. Ovaj predlog zakona je prvi put bio pred poslanicima prošlog saziva pre više od godinu i po dana, do dana današnjeg nema nikakve reakcije ni tadašnje Vlade, ni ove Vlade kontinuiteta.Ponovo mi je žao što je ministarka, potpredsednica Vlade, pobegla i ne čuje, pošto se ovo tiče njenog resora, a razlozi za donošenje ovakvog zakona su vrlo jednostavni. Mi i dan danas imamo haos, pravi haos u oblasti stanogradnje, u oblasti izgradnje kao takve. Ni Zakon o ozakonjenju, ni prethodni zakoni, ni zakoni koji šire definišu ovu oblast nisu uveli red. Skoro da možemo da kažemo da je sreća što smo uz katastrofalnu Vladu dobili i tešku recesiju, pa onda nemamo neku veliku izgradnju, jer da imamo, ona bi bila još više nezakonita nego što je danas.Naravno da ne možemo tako da budemo srećni, naravno da je budućnost Srbije u tome da se razvija, a to podrazumeva i izgradnju, ali izgradnju na način koji je utemeljen u dobrim propisima.Ovaj zakon je jedna poboljšana verzija zakona koji je usvojen 2003. godine, kada jedna ozbiljna Vlada se bavila Srbijom. Tada je uvedeno krivično delo za onoga ko započne gradnju bez svih prethodnih dokumenata koji su neophodni za to, uključiv i poslednje, a to je dozvola za početak radova, ali, kao što znate jako brzo, odnosno već početkom primenom tog zakona naredna Vlada je sa mesta najodgovornijih ministra za sprovođenje tog zakona prekršila zakon u ličnom interesu tog ministra i onda taj zakon nakon toga, naravno, nikada nije bio sproveden na način na koji to treba da bude.Zato danas imamo desetine, stotine hiljada nelegalnih objekata, ne samo od ove vlasti, naravno, ne to je problem koji je 20,30,50 godina star, taj problem toliko veliki da i po Zakonu o ozakonjenju lokalne samouprave apsolutno nisu sposobne da u roku koji im je dat, čini mi se kraj novembra ove godine, ni popišu nelegalne objekte, a kamoli da se uđe u proces njihovog ozakonjenja. To je jedan drugi proces koji treba da ide svojim putem i da se ubrza na najbolji mogući način.Da nam se to ne bi dešavalo ponovo, da bi se jednom stavila tačka na ovu bolest, koja nije samo pitanje prostora,

koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Živković** Hvala lepo.Suština izmene ovog Zakona je u tome da se uvede institut akademske čestitosti, koji bi trebalo da bude prepreka masovnom, očigledno kod nekih omiljenom načinu sticanja znanja, pod navodnicima, a to je pitanje falsifikata na svim nivoima, vertikalno, horizontalno, u svim nivoima, ne samo aktuelne, ali posebno u svim nivoima aktuelne vlasti.Osim poznatih primera – predsednika države, ministra unutrašnjih poslova, gradonačelnika Beograda, šefa Kancelarije za Kosovo i ne znam čega sve već tu nema, takvih primera na stotine, na hiljade, postoje čak i na nivou srednjih škola, a kamoli fakulteta. Nije utvrđen još nijedan falsifikat za osnovnu školu, ali istraga traje, možda ćemo doći i do toga.Mnogi

u članu 4. posle tačke 1. dodat tačka 1a, koja glasi – akademska čestitost, a član 2. kaže – da se posle člana 5. dodaje naziv člana i član 5a, koji glasi – akademska čestitost. Definicija da je akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava.Ovo nije pitanje samo moralne odgovornosti, pitanje čistog obraza, što je vrlo, nažalost, jeftina roba u poslednje vreme. Ovo je pitanje kriminala, jer poštovanje tuđih autorskih prava nije pitanje dobre volje nekoga da li će to da poštuje ili ne, to je pitanje vaspitanja nivoa ovih koji dobacuju, ali to je pitanje i sprovođenje zakona. zakona. Ne možete da uzimate tuđe, to se zove krađa. Kada to uzimate masovno, to zove organizovani kriminal, posebno kada u tome učestvuju najviši predstavnici aktuelne vlasti, o čemu se već govorilo.Predsednik Vlade Srbije u mišljenju za ovaj zakon kaže da se ne prihvata zakon u načelu i da se Vlada sprema da svojom izmenom zakona, kaže da su uočene određene slabosti u sistemu i pojedinim rešenjima, pa se pojavila potreba za uvođenje novih pitanja u skladu sa zahtevima savremene prakse. Jako interesantno, ali nefunkcionalno. Hvala. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

a taj stav dozvoljava komercijalno reklamiranje političkih stranaka, odnosno trošenje para političkih subjekata, stranaka, na komercijalne reklame u vreme izbornih kampanja.Moj predlog je da desetine miliona evra koje se tada koriste za, ponavljam, estetski neprihvatljive, da ne upotrebim neki drugi izraz, video spotove koji apsolutno nemaju nikakve veze ni sa razumom, ni sa moralom, ni sa estetikom, da se taj novac upotrebi tako što bi se zabranilo komercijalno reklamiranje učesnika izbora, da se taj novac usmeri u lečenje građana Srbije, pre svega dece, kojima domaća medicina ne može da pomogne.Po istraživanju koje je sprovedeno, iznos novca koji se baca za te reklame i iznos para neophodan za zdravo, normalno lečenje te dece pre svega je identičan. Zato Srbija treba da napravi jedan istorijski pomak napred, da prestane da baca narodne pare, ne pare političkih stranaka, nego pare građane Srbije, pare poreskih obveznika Srbije, na reklame gde nam neko priča da će da reši problem kriminala, ali ne sme da kaže protiv koga, jer ako kaže na koga misli, taj sutra ne može da bude osuđen, ni da mu se naplati kazna za pogrešno parkiranje, a kamoli nešto drugo, odavde do Kosmaja.Prema tome, hajde da se ne bacaju pare na te reklame, na fotošopirane likove lidera stranaka sa bilborda i tih nekih kratkih formi video sadržaja, nego da se taj novac upotrebi za lečenje dece.Danas, država koja je u Evropi, u 21. veku i zove se Srbija, organizuje lečenje dece od teške bolesti SMS porukama.To je dno. To je najnaprednije dno i to može da bude otklonjeno na vrlo jednostavan način i to bi važilo za sve stranke, ne samo za ovu vlast, ne samo za izbore koji nam dolaze za mesec, dva, tri, šest meseci, godinu dana, nego i za sve buduće.Ovakva buduće.Ovakva rešenja postoje u zakonodavstvima država sa najdužom demokratskom tradicijom u Evropi, od Velike Britanije, preko Francuske, Danske, Norveške

nije glasalo 130 od ukupno 147 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč? Izvolite. Pa, lepo, ovo je usaglašavanje sa prethodnim Predlogom zakona. Naime, ova oblast se definiše u nekoliko zakona, između ostalih i u Zakonu o izboru narodnih poslanika.Predlog je da bi se sprečilo komercionalno reklamiranje političkih stranaka i bacanje para za nešto što je potpuno besmisleno, a da bi se te pare koristile za lečenje dece teško obolele, predlaže se da se u Zakonu o izboru narodnih poslanika posle člana 49. doda član 49a koji glasi: „Zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje političkih skupova, političkih poruka i reklama“. To znači, nema ni plaćenih termina velelepnih konvencija iz ne znam koje sve hale i sale u ovoj državi, nema prostora za plaćene termine gde će nosioci političkih funkcija i kandidati na izborima da obmanjuju građane svojim lažnim obećanjima, niti će biti prostora za klasične reklame koje vidimo pred održavanje svakih izbora.Naravno, to neće smanjiti mogućnost građana Srbije, birača da se opredele politički. Oni mogu da se upoznaju sa programima političkih stranaka na puno načina, ali ajde neka to ostane i na elektronskim medijima, tako što će elektronski mediji, mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, regionalnu ili lokalnu, javni servis, sve druge televizije, da omoguće u adekvatnom vremenu, znači, i po terminu emitovanja i po dužini trajanja tih emisija, mogućnost da se neuki građani, građani koji možda nemaju pojma sa tim šta se dešava od izbora do izbora, budu obavešteni, makar i da ne mogu to da shvate zbog jezičke barijere ili nedostatka inteligencije ili bilo čega, da budu obavešteni o tome šta koja politička stranka nudi i da ti termini, naravno, budu besplatni, a da svaka televizija ima toliko mogućnosti da izdvoji jedan deo svog medijskog prostora za tu namenu da neće imati nikakvu štetu.Svedoci smo toga da sve televizije posluju sa gubicima da na razne načine, a pre svega, udvorištvom prema vladajućoj garnituri na razne kriminalne načine skupljaju novac da bi ostali u životu, samo zbog jednog razloga, da lažu narod, da budu razglasne stanice vlasti koja

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu, u delu grada poznat kao Savamala, 25. aprila 2016. godini, koji su podneli Narodnoj skupštini narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, 6. juna 2016. godine.Da li narodni poslanik Marko Đurišić, želi reč? Izvolite. narodni poslanici, danas je tačno šest meseci od završetka izbora i noći u kojoj se desilo da je država Srbije na jednom delu svoje teritorije prestala da postoji. Šest meseci građani Srbije i mi ovde kao predstavnici jednog dela građana Srbije postavljamo pitanje - ko je za to odgovoran? Nažalost, šest meseci ne možemo da dobijemo ni jedan konkretan odgovor.Ono

koji će pokušati da da odgovore na neka pitanja vezana za ovaj slučaj.Naravno, odgovor je do sada bio negativan i to možda i ne bi bilo toliko strašno da sa druge strane imamo aktivnost nadležnih organa po ovom pitanju, da imamo informacije da li je tužilaštvo konačno dobilo neki odgovor od policije koja je koliko smo mogli da pročitamo iz medija, četiri puta uputilo zahtev za asistenciju i za vršenje radnji kako bi mogao da se otvori istražni postupak.U međuvremenu je ta tema okupirala javnost, bila je često i tema mandatara, a zatim i predsednika Vlade koji je govorio da su za to odgovorni kompletni idioti, a nešto kasnije je to povezao sa vrhom gradske vlasti. Ali, do dana današnjeg nismo dobili nijedno ime ime koji je to kompletni idiot iz vrha gradske vlasti koji je naredio da se noću bagerima ruše objekti koji je organizovao privođenje i lišavanje slobode i oduzimanja stvari od građana Srbije i primenu fizičke sile, za koju po definiciji države samo državni organi mogu da primenjuju.Ovo pitanje je posebno zabrinjavajuće ukoliko na njega ne dobijemo odgovor, onda nemamo nikakve garancije da se to neće ponoviti, da se neće desiti nekom drugom, na nekom drugom delu teritorije, nekom drugom prilikom, očigledno sve zbog interesa da li nekog visokog državnog funkcionera ili neko privatnog, poslovnog, domaćeg ili stranog lica povezanog sa njim. Zato insistiramo i insistiraćemo da dobijemo ove odgovore, kroz ovu inicijativu za formiranje anketnog odbora u Skupštini Srbije.Molim